lijepa. Zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. hitni postupak P.Z.E. br. 742 Predlagatelj Zakona je Vlada. Amandmane do kraja rasprave, koji su proveli Odbori za zakonodavstvo, poljoprivredu i šumarstvo i europske integracije. Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Zdravko Krmek će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo. Evo dopustite mi da vas upoznam znači sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ekološkoj proizvodnji proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Ovdje želim na početku posebno istaći znači da smo na početku znači dali ocjenu stanja i osnovna pitanja znači koja će se urediti ovim Zakonom i isto tako i sve posljedice koje će nakon donošenja ovog Zakona proisteći. Želim na početku reći da u ocjeni stanja, znači Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda donesen je 31. siječnja 2001. godine, a temelj ovoga Zakona o ekološkoj proizvodnji je uredba Vijeća europske ekonomske zajednice broj 2092/91 od 24. lipnja 1991. godine gdje je definirano znači kako će se i na koji način urediti ekološki proizvodi i sve ono što je vezano uz njih. Ovdje su također u ovaj Zakon su donešene isto tako odredbe drugih uredbi kojima je sve dodatno usklađivalo znači sa provedbenim aktima, a isto tako koji su doneseni na temelju ovoga Zakona. Želim još posebno istaći znači da Zakon o ekološkoj proizvodnji definira ove posebne točke, a to je znači temeljne odredbe ekološke proizvodnje i trgovine. Isto tako se ovdje definira i upisnik proizvođača uvoznika, nadzornih stanica, a isto tako što je posebno bitno laboratorija koji imaju ovlasti znači da točno definiraju koji su to ekološki proizvodi i koji mogu zadovoljavati uvjete da dobiju naziv znači i nomenklaturu prema ovome Zakonu. Isto tako smo odredili i propise za ekološku proizvodnju, skladištenje, promet, pakiranje, deklariranje, označavanje isto tako ocjenu sukladnosti i nadzor ekološke proizvodnje. Isto tako su definirane i upotrebe materijala za reprodukciju gnjojiva i drugih sredstava u ekološkoj proizvodnji. Također smo odredili ovim Zakonom znači i nadležna tijela za nadzor postupka i kakvoće ekoloških proizvoda. Isto tako imamo i određena tijela za inspekciju, način provođenja i isto tako ovlasti inspektora na koncu smo definirali i kaznene odredbe. Znači ukoliko dođe do kršenja ovoga Zakona. Ovdje želim posebno istaći znači da je ekološka proizvodnja u svijetu trend tako da tržišni zahtjevi znači postavljaju nove uvjete i sve veći broj krajnjih korisnika, posebno na tržištima Europske unije, Kanade i SAD-a znači ima zahtjeve za ovim ekološkim proizvodima. Ovdje želim isto tako kazati nekoliko riječi znači o ovome na koji je način na koji je način ovaj Zakon usklađen sa propisima unutar Europske unije. želimo reći znači da smo ovdje točno odredili znači područje, odnosno primjenu definicije ovoga Zakona znači u ovom dijelu gdje se on usklađuje s aktima Europske unije. Isto tako smo utvrdili znači dodatno obvezu utvrđivanja područja za ekološko točno utvrditi uvjeti za označavanje ekološkog proizvoda. Isto smo tako ovim izmjenama i dopunama zakona znači ukinuli smo sve dosadašnje nepravilnosti u trgovini na malo što je isto tako bitno. Ovdje smo posebno definirali ovlasti poljoprivredne inspekcije i isto tako smo odredili vođenje baze podataka poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji je nastao u ekološkoj tehnologiji. isto tako smo definirali obveze nadzornih stanica i pravnih osoba koje su nadležne za potvrđivanje sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. Ovdje smo također i jedan dio možemo tako kazati nepotrebno administriranja, dali smo prijedlog da se on briše odnosno da se ukine, a to je podnošenje zahtjeva od strane proizvođača i da se znači da se pojednostavi način kako se može dobiti znak ekološkog proizvoda. Ovdje bih želio isto tako kazati da posljedice koje će doći znači donošenjem ovoga zakona neće zahtijevati nikakva dodatna novčana sredstva sredstva a isto tako ćemo se znači, u potpunosti ćemo se uskladiti sa svim propisima unutar Europske unije. A isto tako ove izmjene i dopune zakona su dio pregovora u poglavlju XI. Na kraju želim evo pozvati znači vas zastupnike Hrvatskog sabora da evo raspravu o izmjenama i dopunama ovoga zakona, da ga podržite i da date svoje pozitivno mišljenje. Hvala lijepa. Hvala. Odbori za poljoprivredu i šumarstvo? Europske integracije? Zakonodavstvo? Ne. Otvaram raspravu. Za Klub zastupnika HNS-a poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite!

I smatramo da je on na relativno korektan način ugradio sve ono što je nedostajalo u ovom dijelu zakonodavstva a dosta je toga nedostajalo. Ako ste pažljivo iščitali zakon vidite da su prigovori Europske unije bili u području definiranja cilja i ciljeva samoga zakona koji nisu bili dosad jasni. Zatim bolje reguliranje trgovine ekološkim proizvodima. I tu mislimo da je učinjen značajan pomak. Zatim reguliranje korištenja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala. To je također ugrađeno u ovaj prijedlog zakona. Zatim propisani su uvjeti za označavanje proizvoda znakom eko proizvod. Utvrđena su područja odnosno katastar ja bih rekao pašnjaka glede ekološkog pčelarstva. Tu u Hrvatskoj postoji u ovom trenutku apsolutni nered. Vi znate kako se miješaju razne vrste meda, kako se pčele sele i bez ikakvog reda ja bih rekao se priprema onda i krajnji proizvod od mješavine tih pojedinih pojedinačnih proizvoda. zakon navodi obveze, točne obveze nadzornih stanica i pravnih osoba ovlaštenih za provedbu postupka u vezi s ovim zakonom. Tu bih željeli reći kolegice i kolege da je Europska unija znatno stroža prema nama u odnosu na deset zemalja koje su ušle u Europsku uniju prije tri godine. Sada vidite da uvijek stoji i zahtjev implementacija, implementacija, implementacija. Dakle, vrlo će se strogo nadzirati jasno provođenje tih zakona. I zato klub HNS-a želi upozoriti da u ovom segmentu budemo vrlo oprezni i vrlo pažljivi i da uistinu tu u što kraćem roku donesemo sve podzakonske akte kako bi taj dio stvarno i profunkcionirao. Nadalje smatramo za potrebnim da upozorimo jasno ovaj Sabor a jasno medije i naše građane da ovaj zakon treba gledati kao jednu veliku funkcionalnu cjelinu zajedno sa drugim zakonima iz ovog područja. Evo konkretno možemo navesti Zakon o genetski modificiranim organizmima. Sjećate se kolegice i kolege, da smo prošle godine donijeli jasan okvir za uporabu genetski modificiranih organizama navodeći vrlo jasno gdje se smiju saditi, pod kojim uvjetima uvoziti sjeme, pod kojim uvjetima dozvoliti plasman tih proizvoda na tržištu. Jasno ovdje sada postavljamo vrlo jasan okvir i za ekološku proizvodnju. Cilj je dakako da se ne dozvoli bilo kakva kontaminacija, niti sa genetski modificiranim organizmima ali niti sa onim poljoprivrednim proizvodima koji će biti tretirani određenim kemijskim, sintetskim sredstvima, a takvih nažalost još uvijek ima jako, jako puno na našem tržištu. Ako jasno idemo na implementaciju i ako budemo se držali slova zakona naši će građani tada imati mogućnost birati. ekološkog proizvoda, organskog proizvoda ili biološkog proizvoda koji su sinonimi i jasno onih proizvoda koji to nisu. Uloga nadzornih stanica je također vrlo, vrlo važna i smatramo da je dobro da se jasno definiraju zadaci nadzornih stanica i ovlaštenih laboratorija. Tu međutim želim kolegice i kolege dati jedno upozorenje. Ja se ne slažem da će taj posao biti lako odraditi. odgovorno tvrdim da u Hrvatskoj nemamo puno stručnjaka za ovo područje i odgovorno tvrdim da naši laboratoriji nisu dovoljno opremljeni za kontrolu svih onih segmenata i onih proizvoda koje će trebati nadzirati da ne bi upravo došlo do kontaminacije sa neželjenim proizvodima iz područja poljoprivrede. Ono što je vrlo važno i što je dobro ovdje naglasiti da Europska unija praktično nas sada tjera na kontrolu cijelog lanca od tla na kojem ćemo uzgajati poljoprivredni proizvod pa do konačnog proizvoda. Dakle cijeli ja bih rekao lanac je ovdje pod nadzorom. I prema tome, posao koji stoji pred nama je izuzetno ozbiljan, posebno ponavljam obzirom na tehnološke uvjete koje imamo u određenim laboratorijima a ja ne vidim druge no tih nekoliko koji su nešto bolje opremljeni ali još uvijek smatram da bi tu trebalo ići sa znatnim investicijama. Ono što sam već nekoliko puta rekao i kod drugih zakona ovdje ću ponoviti, ja smatram gospodine državni tajniče da i vi možete možda sugerirati u tom smislu da možda ono što će stizati u ministarstvo kao izvješća samih nadzornih stanica a to je regulirano ovdje kao obveza ja smatram da bi takva izvješća trebala završiti i u Saboru, ne na plenarnoj sjednici ali imamo odbor saborski za poljoprivredu. Bilo bi dobro da oni imaju jasno uvida u ono što se događa svake godine glede glede implementacije ovog i sličnih zakona jer na taj način će nam kolege iz naših stručnih radnih tijela dati signal zadovoljni smo, izvješća su korektna, nismo zadovoljni, smatramo da je plenarna sjednica trebala ponovno vratiti ovu točku na dnevni red jer ovi zakoni su zakoni koje ja nazivam zakonima u trajnom čitanju. Oni se redovno mijenjaju, oni se moraju dopunjavati, znanost u ovom području vrlo brzo napreduje. Sve su veći zahtjevi i u odnosu na nas saborske zastupnike, prema tome mislim da jedan fit back, jedan povratni mehanizam bi se morao osigurati kako bi bili uistinu obaviješteni o tome što i kako se radi glede implementacije ovog i sličnih zakona na koje se on naslanja. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Velimir Pleša. Izvolite. zajednice podržat će ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Naime, taj je zakon donesen 31. siječnja 2001. godine temelj donošenja toga Zakona o ekološkoj proizvodnji predstavljala je Uredba Vijeća br. 2092/91 od 24. lipnja 1991. godine o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i označavanju tako proizvedenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Iako odredbe ovog zakona kojeg ćemo donošenjem ovih izmjena i dopuna promijeniti i uskladiti i većini podzakonskih akata u većem dijelu sadrže koncepciju svih uredbi koje su donesene u Uredbi Vijeća Europske unije međuvremenu je došlo hvala Bogu do početka pregovora s Europskom unijom, došlo je do screeninga za područje poljoprivrede i ruralnog razvitka te se nametnula potreba za daljnjim usklađivanjem Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kako bi se omogućila harmonizacija s EU propisima kojima se uređuje područje ekološke proizvodnje. Kao što je rekao gospodin državni tajnik pitanja koja se ovim zakonom uređuju jesu ona koja će slijedom obveza u dijelu koje se odnosi što je nama najinteresantnije na ekološku poljoprivredu prema Europskoj komisiji propisanih Uredbom Vijeća 2092/91 od 24. lipnja 91. godine neophodna je i što se čini ovim zakonom definirati obveze nadzornih stanica i pravnih osoba za postupak potvrđivanja sukladno odredbama uredbe Vijeća Ukidanjem dosadašnjih odredbi u svezi s trgovinom na malo ekološkim proizvodima ekološki proizvođači dovode se u istovjetan položaj kao i proizvođači u državama članicama Predloženim izmjenama i predloženim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona dodatno će se uskladiti odredbe ovog zakona s odredbama koje su propisane u Europskoj uniji i dio su pregovaranja u poglavlju XI. poljoprivreda i ruralni razvitak te će se na taj način osigurati nesmetani pregovori u navedenim područjima normiranjem propuštenog detaljnijim odredbama. Zbog tih razloga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani zastupnik Kruno Peronja. Izvolite. **Peronja, Kruno (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče. Upravo je ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda došao u pravo vrijeme jer kao što je znano Zakon o ekološkoj proizvodnji donesen je prije gotovo više od šest godina a temelj za donošenje ovog zakona predstavljala je Uredba Vijeća još iz 1991. godine o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i označavanju tako proizvedenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. U zakonu su također ugrađene temeljne odredbe drugih relevantnih uredbi na kojima se dodatno usklađivanje slijedilo ovako kao što slijedi. Upravo nas ovaj prijedlog zakona raduje ne samo kao one koji ćemo konzumirati proizvode sa ekološki čistog područja nego i zbog što će se omogućiti da se što više zelenih markica stavi na proizvode. Odredit će se točno područje primjene i definicije a mnoga područja u Republici Hrvatskoj koja nisu ničim zagađena, koja uživaju blagodati podneblja i položaj pogodnosti kao što su kao što su područja na poluotoku Pelješcu za proizvodnju čuvenih vrhunskih vina Plavca malog, na otoku Hvaru Sveta Nedjelja ali i također i za doista mogućnost stavljanja etiketa na otočni proizvod koji će biti iz ekološki čistog područja. Ovime će se prijedlogom zakona točno utvrditi uvjeti za označavanje ekološkog proizvoda. Do sada time će se otkloniti razne ja bih rekao neregularnosti i nelogičnosti u trgovinama malo ekološkim proizvodima a i otvorit će se vrata da doista se možemo uhvatiti u koštac sa onim proizvođačima u razvijenom svijetu, u Europi da možemo imati proizvode sa takvih sa takvih ekoloških područja. Ekološka proizvodnja zapravo je poseban sustav održivog gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana a također takvi proizvodi dobivaju potvrdnicu kojom ovlaštena pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja potvrđuje da su ekološka proizvodnja, procesi ili usluga na proizvodnoj jedinici u ekološkoj proizvodnji sukladni s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju. Nomotehnički vrlo jasan, uredan, precizan, nedvojben sa odredbama koje se lako daju uprimijeniti i koji je čitljiv i za obične proizvođače koji će se rado s ovakvim zakonom susresti. Vrlo važno je istaknuti da se mora koristiti poljoprivredni reprodukcijski materijal koji je proizveden u ekološkoj proizvodnji. Do sada se znalo dogoditi primjerice kad je bio uvoz sadnih cijepova vinove loze da smo dobili i unijeli zaražene cijepove koji su nam unijeli veliku štetu. Naravno da se odnose precizno i ovi propisi koji će omogućiti i da se proizvođači proizvođači meda mogu pohvaliti za proizvodnju koja će uslijediti na ovakvim područjima. Vrlo će se brzo razgranati i iskoristiti proizvodnja i ljekovitog bilja za čišćenje dišnih sustava. Neće biti samo moguće zlouporabama obezvrijediti ovaj veliki i vrijedan napora, napor Ministarstva. Zato svaku pohvalu predlagatelju koji je unatoč brojnosti propisa, uredbi precizno odredio i što je to genetski modificiran organizam? Kako se to uz iznimku ljudskih bića u kojim je genetski materijal iz nje na način koji se ne pojavljuje prirodnim putem se ne razumije./ … rekombinacijom. Vrlo precizno su određeni svi pojmovi kako bi i u primjeni bilo što manje, što manje pogrešaka. Korektnost u prijevodu iskazuje se i u članku 7. gdje se govori o potvrdnicama kojim je prehrambenim ili poljoprivrednim proizvodom doznačen vrlo precizno označiti eko proizvodom ako je za njega izdana potvrdnica i ako je proizveden bez uporabe GMO-a. Vjerujem da će Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo on se zamjenjuje riječima Hrvatske akreditacijske agencije. Rokovi prijelazni i završni vrlo su jasni. Također i novčane kazne su rigorozne su rigorozne tako da svakoga obeshrabre u promišljanju a kamoli pokušaju ili svjesnim činjenjem prekršaja onako kako je to navedeno u članku 43.a. Zato vjerujem da zakonski prijedlog treba dopuniti i obogatiti eventualnim primjedbama iako je vrlo jasno i sa obrazloženjima ali i sa dopunama. Posebno Posebno bih istaknuo u tom poljoprivrednom reprodukcijskom materijalu da se zna kud, od kuda, kako sjeme cijele biljke, koji dijelovi biljke se mogu uopće koristiti? Zato treba glasovati za ovaj Prijedlog zakona.

s onim što je rekao uvaženi zastupnik Peronja mi ćemo zaista morati mijenjati percepciju o tome što je ekološki proizvod i koji su nužni preduvjeti, ali nedovoljni da bi jedan proizvod imao karakteristike ekološkog proizvoda. ekološkog proizvoda. Vrlo brzo već danas morat ćemo konstatirati činjenicu da za ekološki proizvod nije dovoljan samo, nije dovoljna samo čista zemlja, zrak, more ili voda nego za kvalitetan, konkurentan ekološki proizvod trebat će zadovoljiti i uvjete koji se odnose na visokotehnološki proizvod. Već sada se vidi da se u organizacijskom smislu postavljaju uvjeti koji nisu jednostavni, koji su vrlo strogi i koji zahtijevaju da proizvodnja ekološkog proizvoda poštuje norme svakog profesionalnog konkurentnog proizvoda danas … /Govornik se ne razumije./ … Organizacijski aspekti proizvodnje ekoloških proizvoda posebno pažnju usmjeravaju prema ovlaštenim laboratorijima, normama, standardima, deklaracijama, označavanju, tehnologiji proizvodnje, čistoći materijala, pouzdanosti, predvidljivosti, energetskim aspektima. Prema tome percepcija je ekološki proizvod. Nije i neće biti samo kvalitetna zemlja, čisti zrak i voda nego mnogo toga drugoga u organizacijskom i tehničkom smislu što će biti sve zahtjevnije i garantirat će proizvod za koji ćemo zaista moći reći proizvod koji garantira kvalitetu, koji garantira zdravlje, ali konkurentan proizvod na kojem se ostvaruje visoka dodana vrijednost. To je itekako važno jer konkurentni proizvodi sa svim karakteristikama ekološkog proizvoda … … /Upadica: Da./ … u kontekstu visokih tehnologija, kvalitetne organizacije su proizvodi koji mogu jačati poziciju hrvatskog gospodarstva. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Kruno Peronja. ali još bih istaknuo važnost i nadzorne uloge nad tijelima koje će imati uopće nad proizvodnjom i na održavanje i uopće u smislu održivog razvitka čitavog našeg područja. Time je upravo i ovaj zakon, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici evo na početku dopustite mi da se zahvalim svima onima koji su uzeli učešće u ovoj raspravi u izmjenama i dopunama ovoga zakona i ovdje bih htio na kraju dodati nekoliko riječi a za koje mislim da su posebno bitne a to je da evo i vi dobijete dodatne informacije oko toga kako ući u upisnik ekoloških poljoprivrednih Na početku znači ako bilo tko od onih koji se žele baviti ovom ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom trebaju znači sad u ovim i, u zakonu koji je definiran, znači imamo točno određene pojmove koji su bitni. Najprije to je ekološka proizvodnja i potvrdnica potvrdnica koja je znači isprava kojom onaj koji zadovolji sve ono što traži ekološka proizvodnja. Znači, u konačnici dobiva jedan certifikat s kojim može izići na tržište i s time dokazati znači da poštuje sve one uvjete koji su potrebni da bi se proizvod mogao nazvati ekološkim. Isto tako, drugi korak je budući ekološki proizvođač mora se, mora doći u jednu od ovlaštenih nadzornih stanica i zatražiti prvi stručni nadzor. Mi ovdje imamo u ponudi, znači poduzeća, tvrtki koji se sa tim bave. Znači, to je bio inspekt iz Osijeka, Prva ekološka zadruga iz Zagreba, Hrvatske šume iz Zagreba, Agri biocert iz Omišalja i Bio Bio tehnikom iz Splita. Ovdje smo čuli danas u raspravi znači da nadzorne jedinice, odnosno stanice da ove koje danas imamo ovdje da nisu dovoljne za buduću ekološku proizvodnju. No međutim, mislim da za početak, znači za ovaj prvi val koji će se eventualno javiti u ovaj novi upisnik. Znači da, da će moći odgovarati svim potrebama onih koji se budu željeli uključiti, odnosno upisati u ovaj upisnik. Nakon što nadzorna stanica obavi taj prvi stručni nadzor ona dostavlja znači onome tko je podnio zahtjev svoje mišljenje i tada je potrebno znači dostaviti kompletnu dokumentaciju koja je definirana znači u izmjenama i dopunama ovoga zakona, a ovdje želimo posebno istaći znači da će se onaj koji eventualno dobije, znači koji zadovolji uvjete moći ući u upisnik i to će moći i istaknuti. Znači i na policama na policama marketa i na sajmovima kojima se promiče ekološka proizvodnja, a isto tako i ono što je najbitnije od svega znači da će imati osigurano tržište. Ovdje želim posebno istaći da su veliki zahtjevi sa područja Europske unije upravo u ekološkoj proizvodnji i tu mislimo znači da je šansa naših domaćih poljoprivrednika, poljoprivrednih proizvođača da se organiziraju i znači da ispune sve sve ono što je definirano ovim zakonom i da u konačnici dobiju ovu potvrdnicu i da doprinesu znači gospodarskom razvoju Republike Hrvatske, a isto tako i razvoju poljoprivredne proizvodnje. Hvala lijepa.